(HDZ)** Izbori, imenovanja i razrješenja. Predsjednica Odbora, poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 47. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se član Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Anto Đapić. I drugo, za člana Odbora za vanjsku politiku bira se Miroslav Rožić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Molim uključimo se. Možemo glasovati. Rezultat. Sa 79 glasova za i 2 suzdržana i 1 protiv

Rezultat. Sa 79 glasova za i 2 suzdržana i 1 protiv zastupnik Miroslav Rožić izabran za člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. Čestitamo kolega Rožić. /Pljesak./ Izvolite dalje. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na 47. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se član Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora Dragutin Pukleš. I drugo, za člana Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora bira se Stjepan Kozina. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke. Možemo glasovati.

Nema kvoruma, niste se uključili neki. Molim uključimo se.

Sa 83 glasova za, 3 suzdržana donijeta predložena odluka. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na 47. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora birao se Dragutin Pukleš umjesto preminulog zastupnika Josipa Sudeca. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem. Molim uključimo se. Rezultat. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora na 47. sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora. Razrješuje se član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija na vlastiti zahtjev Željko Lovrinčević. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Molim uključimo se. Možemo glasovati.

Rezultat. Sa 87 glasova jednoglasno donijeta predložena odluka. Glasovanje završeno. Nastavak 4. sa

i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 48. sjednici održanoj 13. listopada 2006. godine jednoglasno utvrdio Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se član Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora Miroslav Rožić. I drugo, za člana Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora bira se Anto Đapić. Otvaram raspravu. To je napredovanje na hijerarhijskoj ljestvici. Otvaram raspravu. Molim glasovati. Ko' bi doli, sad je gori. A tko je doli, doli ostaje. Rezultat? Rezultat? Sa 82 za, jednim suzdržanim i jednim protiv donesena je predložena odluka. 4. nastavak u srijedu sa raspravom o Prijedlogu nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. do 2010.